esimees! Austatud Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kaks seaduseelnõu. Esimeseks, autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust majandus- ja taristuminister. Teiseks, riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust riigihalduse minister. Aitäh!

mingil põhjusel toetada Reformierakonna fraktsiooni ettepanekut minna üle kaugistungitele, et olla eeskujuks Eesti ühiskonnale ja vähendada kontakte. Sel nädalal on 15 parlamendisaadikut välislähetustes. Millist eeskuju

Aitäh! Juhatus on arutanud. Kõigepealt, 26. novembril, kui ma nüüd ei eksi kuupäevadega ... Ma korraks vaatan üle, et ma ei eksiks.

Tulen lugupeetud kolleegi Priit Sibula küsimuse juurde, sest tegelikult on see väga sügavamõtteline. Me läheme kaugistungile selleks, et näidata eeskuju.

Näitame eeskuju! Meil on vaja ikkagi tööd teha. Aga töö tegemise asemel me läheme kaugistungile ja siis sõidame kuskile mööda maailma ringi rändama. See ei ole päris normaalne.

kui juhatus ei otsusta teistmoodi. Priit Sibul, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh! Ma tahtsin küsida, kuidas esimees tookord aru sai selle eeskuju näitamise kontekstis. Kas eesmärk oligi see, et parlamendiliikmed omavahel vähendaksid kontakte ja sellega näitaksid eeskuju?

Aitäh, härra esimees! Eelnevatest sõnavõttudest lähtuvalt, kas teie hinnangul Riigikogu liikme töö välislähetustes on ka töötegemine või on see midagi muud? Nagu Nagu ma juba eelnevalt vastasin: loomulikult, ka see on töötegemine. Kui on välislähetused, siis see on kindlasti oluline osa Riigikogu liikmete tööst. Mart Helme, protseduuriline küsimus, palun! eesistuja! Ma kuulen siin niisugust topeltmoraali – kuskil lähetuses käimine on okei, see on töö tegemine, aga saalis istumine on ohtlik, arvestades meie COVID-situatsiooni. Kas teile, lugupeetud eesistuja, ei ole üldse pärale jõudnud see, et kogu Euroopa koroonapoliitika ja vaktsineerimispoliitika on täielikult läbi kukkunud? Vaatame seda, mis toimub Austrias, Hollandis ja teistes riikides. Seal on massilised meeleavaldused, sest vaktsineerimine ei täida oma ülesannet, haigus levib edasi, aga samas see haigus ei ole mingisuguse niisuguse mõjuga, et inimesed selle pärast jalapealt maha kukuksid ja sureksid tuhandete kaupa.

novembril on hetkeseisuga viimane distantsistung. Tõsi on see, et Riigikogu suur saal, aga näiteks ka riigieelarve kontrolli erikomisjon ja sotsiaalkomisjon on arutanud mitmeid kordi komisjoni istungil ja ka siin suures saalis kogu koroonasituatsiooni, sh vaktsineerimise temaatikat. Priit Sibul, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, austatud esimees! Mul on küsimus: kas võib juhtuda, et mõned meie kolleegid on terminist "kaugtöö" lihtsalt erinevalt aru saanud ja ongi sõitnud tööle kaugele? Mina ei ole kordagi kahtluse alla seadnud seda, et inimesed visiite tööks ei pea või et välislähetuses olemine ei oleks parlamendi töö. Lihtsalt mulle mulle jäi mulje, et eesmärk oli kontaktide vähendamine ja distantsistung. Aga see ei ole ju seesama asi mis kaugtöö. Teiseks, mul on küsimus, kas mina saan praegu panna hääletusele ettepaneku, et me homsest võiksime uuesti kontaktistungitega alustada, st me ei pea ootama 25. novembrit? Aitäh teile! Kõigepealt, te rääkisite sellest, kuidas võib jääda mulje – ma ei oska öelda täpselt, missugused need 101 muljet meil siin on, aga selge on see, et kui me oleme distantsistungil, siis on

Nüüd, kas teie saate panna selle hääletusele? Ma esimese hinnanguna ütlen, et te ei saa seda otsust muuta, see on juhatuse otsus. Kui juhatus ei leia konsensust, siis see tuleb alati meeleldi siia täiskogu saali nii nagu kord ja kohus ette näeb. Enn Eesmaa, palun, protseduuriline küsimus! Suur aitäh! See on omapärane, et me klammerdume nendesse numbritesse, mis näitavad Riigikogu liikmete väliskomandeeringuid. Seal tehakse samuti tööd. Mina olen Tallinnas. Võib-olla, hea spiiker, sa täpsustaksid, nimesid nimetamata, kui mitmel meie kolleegil on praegu ainukene võimalus osaleda istungil tagada igapäevase töö meie Riigikogus. Minu teada on neid inimesi kõigis fraktsioonides. Aitäh, hea küsija! Ma ei oska täpset numbrit öelda, aga minu info kohaselt

Rohkem ei ole sõnavõtusoove.Nüüd läheme päevakorra täpsustamise ja kinnitamise juurde, aga enne hüppame siiski korra tagasi kohaloleku kontrolli juurde ja viime läbi kohaloleku kontrolli.

registreerus 86 Riigikogu liiget, puudub 15. Päevakorra täpsustamine ja kinnitamine. Punkt üks, majanduskomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja 23. päevakorrapunkt, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu 433 esimene lugemine. Sõnavõttude võimalust meil hetkel ei ole. Kui te soovite distantsistungil ... Voh! Siis tuleb käele vajutada. Nüüd on teine tera. Kalvi Kõva, protseduuriline küsimus, palun! hea istungi juhataja! Ma kasutan võimalust ja ütlen seda protseduuriliste all. Nimelt, eelnõu algatajal on iga hetk võimalus oma eelnõu tagasi võtta. Ja praegusel juhul Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimel teen ettepaneku

Ma arvan, et koalitsioonisaadikutel oleks mõistlik korraks maha vaadata ja häbeneda, et te niimoodi kõrvalukse kaudu sellesama meie ettepaneku nüüd teoks teete, mitte ei toeta meie eelnõu. Ehk meie ettepanek on see eelnõu päevakorrast välja võtta.

427 menetlusest tagasi. See puudutab teisipäeva, 23. novembrit ja kuuendat päevakorrapunkti. Urmas Reinsalu, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Meie laudadele on korrektselt toodud töönädala päevakord. Ja selle töönädala teisipäevases päevakorras on dateeritud kaks päevakorrapunkti: teine, Isamaa fraktsiooni esitatud "Ettepaneku tegemine valitsusele ebaseadusliku rände tõkestamiseks" eelnõu, ettepanek valitsusele, otsuse eelnõu

Vastavalt põhiseadusele on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust, kui me kõneleme seaduseelnõude ettepanekutest valitsusele. Tõepoolest, koosseisu häälteenamust nõuavad need ettepanekud valitsusele, mis tehakse konkreetse eelnõu algatamiseks.

mis ütleb, et ettepanek eelnõu esitamiseks valitsusele on vajalik siduda koosseisu häälteenamusega. Samale põhimõttelisele seisukohale asub see kollane paks pühakiri, mis on meil koostatud – see ütleb samuti, et et niisugune lingvistiline tõlgendamine põhiseadusest ei anna alust väita, et nad oleksid seotud koosseisu häälteenamusega. Seetõttu, ja loomulikult mul on praegu n-ö protseduurilise iseloomuga osundus päevakorra kinnitamise kohta, sisuline arutelu selle üle, milline kvalifitseeritud hääletusnorm on selleks vajalik, tuleb ette vastaval päeval, kui see hääletus aset leiab. Aga selleks, et ei saaks siis öelda, et me kinnitasime päevakorra ja seal oli sees, et on vajalik koosseisu häälteenamus,

Aitäh! Mõned kommentaarid. Jah, teil on õigus, et kui ei ole seadusemuudatust ja nagu te ütlete, seda nõutud ei ole –, siis seda 51 häält ehk koosseisu häälteenamust ei ole vaja. See on olnud meie praktika, et nii kirjutatakse. Aga

Urmas Reinsalu, palun!

Aitäh! Ei, me ei muudagi seda praegu. Ma vastasin ju eelnevale protseduurilisele küsimusele, et see jääb siia sulgudesse. Ja niipalju ma tahan teile veel täpsustuseks öelda, et Urmas Reitelmann ei ole küsinud protseduurilist küsimust istungi rakendamise alguses,

esimene lõige või esimene osa. Järsku te annaksite ikkagi täpse juriidilise selgituse ka? Aitäh! Ma hetkel kõige rohkem tuginen praegu sellele, kuidas me oleme varem oma praktikat kujundanud. Nendes küsimustes, kui on tehtud ettepanek Vabariigi Valitsusele, on praktika olnud selline, et on olnud Riigikogu koosseisu häälteenamus. See, kas see eeldab seadusemuudatust või mitte, võib ju valitsuse menetlemise käigus samuti selguda.

härra Ratas, kas ei ole nii, et juhul, kui peaks paika Urmas Reinsalu versioon, viiks praegune valitsus ja ka eelmine valitsus, tegelikult juba üle-eelmine valitsus

Sel juhul me oleksime ju hoopis teises olukorras. Kas ei ole nii? Aitäh! Ei, ma ei hakka siin konkreetseid punkte lahkama, mis on kunagi olnud või ei ole olnud.

kommentaari, mis osundab ka sellele, et seda tuleb tõlgendada põhiseaduse § 5 punkt 1 alusel ning ei ole nõutav koosseisu häälteenamus. Kas mul on õigus, et sellest pühakirjast leiab ka säherdused sõnad?

parlamendi koosseisu häälteenamust. Muu sisuga ettepanekuid sisaldava otsuse vastuvõtmiseks piisab PS §-s 73 sätestatu valguses poolthäälte enamusest." Ja siis tuleb see lause, mis ma enne ütlesin – "Tavaliselt on lähtutud ...". Nii et meie praktika on lähtunud sellest 51-st.

Kui me nüüd ikkagi homme jõuame selle punkti arutamiseni ja juhuslikult juhatus on veendumusel, et see nõuaks koosseisulist häälteenamust, aga hiljem tuleb välja, et selleks ei olnud vajadust, siis mida konkreetselt

ma rõhutan: teie osundus oli selline, et võib-olla töö käigus võiks selgineda või valitsusel tulla arusaam, et äkki on vaja mingisugust seaduseelnõu algatada ja seetõttu oleks vajalik koosseisu häälteenamus. Aga seaduseelnõusid saab valitsus algatada ju omal initsiatiivil, ta ei pea seda tegema sellel alusel, et on tehtud poliitiline ettepanek mingit küsimust lahendada. Seaduseelnõusid saab valitsus algatada ju suvalisel hetkel ja seda on ka kõik valitsused teinud, selles ei olegi midagi ennekuulmatut.

küll me selle ära teeksime. Aga ma arvan, et see ei ole praegu mõttekas, ja ma arvan, et seda ei tasu praegu teha.Nagu ma ütlesin, minu teada on olnud väga suur reegel, et on lähtutud põhimõttest – Riigikogu koosseisu häälteenamus.

Urmas Reinsalu, palun! Protseduuriline küsimus. Ja reeglit tegelikult ei ole. Võib öelda, et parlamendi tava või senine rutiin on olnud selline, et nõnda on seda käsitletud eeldatavasti, enamikul juhtudel. Seda ma möönan. Aga küsimus on nüüd selles, et meie vaidlustame selle rutiini eesmärgipärasuse põhiseaduse loogikat silmas pidades.

Jah, aitäh! Ma jään oma vastuse juurde, et meie praktika on olnud üldjoontes selline: kui on ettepanek Vabariigi Valitsusele, siis on lähtutud Riigikogu koosseisu häälteenamusest.

Ma arvan, et see tuleb igal juhul läbi arutada, hoolimata sellest, kuidas see protseduuriliste küsimuste virvarr täna siin lõpeb. Kalle Grünthal, palun! Protseduuriline küsimus. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mulle meeldib väga teie siirus ja ausus, kui te räägite sealt oma kõrge koha pealt. Küsimus on selles, mina vähemalt olen praegu niimoodi aru saanud, et päris täit tõsikindlust meil selles küsimuses, kuidas me hääletame ja mis tulemus tuleb, ikkagi

suhteliselt ajakriitiline eelnõu, mis puudutab rände tõkestamist. Siin ei saaks neid poliitilisi mänge jätta tulevikku, ühte‑ või teistpidi, vaid need [otsused] peaks langetama ikkagi kohe ära. Minu ettepanek: äkki tarkade kogu tuleb kokku ja katsub poole tunniga selle küsimuse ära lahendada. Aitäh, ma arvan, et see tarkade kogu on kõik 101 liiget, ja ma arvan seda täie siirusega. Seda hakata nüüd juriidiliselt hindama, lisaks võtta välja praktika – nagu ma ütlesin, seda tuleb igal juhul teha. Hetkel ma arvan, et me peame sellega

Kalle Grünthal, palun! Protseduuriline küsimus. Jah, ma mõistan teie seisukohta. Aga me oleme praegu väga huvitavas olukorras ja kui selline

ebakindlast, aga mingil määral ebakindlast – seisukohast ja me lähtume mingist praktikast. Siin peaks olema ikkagi konkreetne tulem taga. Sest küsimus ei ole selles, kas me võtame mingisuguse Euroopa Liidu direktiivi üle, vaid küsimus on meie enda julgeolekus. Ja sellist lähenemist peaks vältima, et vaatame, mis edasi saab. Jah,

hea esimees! Minu protseduuriline küsimus on see, et kui nüüd praktika on nagu tähtsam, siis kas see tähendab, et edaspidi me hakkamegi kaugtööle minema lihtsalt fraktsiooni

Aitäh! Ettepanekuid saavad teha eri osapooled. Aga praktika ei saa olla selline, et tehakse ettepanek ja kõik. Peab olema ka põhjendus või põhjus. Kas põhjendus ja põhjus oli toona

panen selle päevakorra hääletusele. Alustame hääletuse ettevalmistamist. Urmas Reinsalu, palun! Protseduuriline küsimus. Aitäh! Minu ettepanek on neid kahte ettepanekut, mis siin tehti, täiendada kolmanda ettepanekuga.

Ma palun korraks, et antakse mikrofon Urmas Reinsalule. Ma tean, et sellist vormi ei ole, aga ma loodan, et ametikaaslased ei pahanda. Ma küsin Urmas Reinsalu käest nii: kas te jääte peale teie

51 häälest. Alustan päevakorra hääletamise ettevalmistamist.

Panen hääletusele Riigikogu VI istungjärgu 9. töönädala päevakorra koos eelnimetatud kahe muudatusega. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 63, vastu 11 ja 2 erapooletut on päevakord kinnitatud. Alustame tänase päevakorra menetlemist. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 443 kolmas lugemine. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita, seega võime minna lõpphääletuse ettevalmistamise juurde. Rõhutan, et eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälteenamus.

Aitäh, austatud esimees! Head kolleegid! See kõik juhtus ühel kaunil päikeselisel päeval kaugel enne päikesetõusuvalitsuse aja algust, kui perelepituse teema üle arutama hakati.

Kuigi, tõsi, kiita tuleb komisjoni esimeest, et vähemalt seaduse esialgne pealkiri sai täiendatud ja täpsustatud, nüüd on see riiklik perelepitus. Teine nüanss, veidi pehmemal kujul ja mõistlikumalt kaasatakse selles menetluses ka lapsi. Aga siiski, nii nagu ma ütlesin sissejuhatavalt, on see eelnõu suhteliselt ebamõistlik. Miks? Sellepärast, et selle eelnõu tulemusena tekib juurde 44 riigiametnikku, kes hakkavad teostama perelepitust. Senimaani sai Eesti Vabariigis perelepitust teha alates 1998. aastast, Sotsiaalministeeriumi partner lepitajate ühing andis välja kutseid, inimesed töötasid nüüd välja tuleb, ka koolitasid Sotsiaalkindlustusametis välja ametnikud, need 44 ametnikku, kes nüüd hakkavad seda teenust osutama. Need inimesed, kes varem seda teenust osutasid, uue seaduse järgi enam perelepitust teha ei saa, sest seadus reglementeerib üsna täpselt ära, mis asi on perelepitus. Terminoloogias jõuame aga juba sinna, et tegemist ei olegi riikliku perelepituse seadusega, vaid üsna kitsalt vanemluslepitusega, mis räägib vanemate suhetest oma lastega. Teine probleem minu meelest on see, et siiamaani inimesed läksid otsisid võimaluse, et kui nad ise kokkulepet ei saanud,

aga nüüd see lepitus registreeritakse riiklikus registris, tulevikus, mingil põhjusel peetakse seda vajalikuks.

et neid osapooli, kes ei ole partnerluses võrdsed, rahvusvahelise perelepituse kontekstis ei võeta lepitusse, seda teenust ei osutata, sellepärast et perelepituses saavad olla ainult võrdsed osapooled. Kui suhetes on vägivalda või mingeid muid asju, siis on selge, et pooled ei ole selles suhtes võrdsed ja järelikult see lepitus sellise teenusena ei saa eksisteerida. Meie oma seaduses oleme kogunisti tervet paragrahvi kirjeldanud

Need on peamised põhjused, miks Isamaa ei toeta selle eelnõu vastuvõtmist ja kutsub üles ka teisi fraktsioone seda eelnõu mitte toetama ja vastu võtma. Aitäh! Suur tänu! Ma palun, nüüd on sõna interneti vahendusel Reformierakonna fraktsiooni esindajal Vilja Toomastil.

Austatud kolleegid! Vastupidi eelkõnelejale on mul suur rõõm, et Riigikogu on jõudnud riikliku perelepitusteenuse seaduse vastuvõtmiseni. Ma loodan, et te täna seda seadust ja selle vastuvõtmist toetate. Seaduse vastuvõtmine sattus väga õigele ajale, kuna november on lapse õiguste kuu. Ühtlasi täitus üleeile, 20. novembril 30 aastat ÜRO lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmisest. Eesti Vabariik ühines konventsiooniga kaks aastat hiljem, 20. novembril 1991.Kui vanemate suhe puruneb ja otsustatakse lahku minna, on lapse jaoks kõige parem teha seda rahumeelselt ja mõelda, kuidas saab oma edasist elukorraldust sättida selliselt, et mõlemad vanemad oleksid lapse elus jätkuvalt olemas, sest kuigi vanemad ei ela enam koos, on lapsel endiselt õigus mõlema vanema hoolitsusele ja armastusele. Lapsel on õigus jääda lapseks ja elada õnnelikult ka peale vanemate lahkuminekut. Vanem ei vastuta mitte ainult oma lapse heaolu eest, vaid ka selle eest, et säilitada hea ja arenev suhe lapsega. Partnerlussuhte lõpp esitab vanematele väljakutse luua üksteisega teistsugune suhe. Kuigi endine abikaasa või elukaaslane ei ole enam partner püsisuhtes, on ta endiselt tähtis ja asendamatu vanem lapsele. Vanemad peavad lahkumineku eest vastutama, tegema koostööd ja toetama oma last uues olukorras. Lahutuse või lahkuminekuga seotud emotsioonide läbitöötamine aitab ka vanematel uue olukorraga kohaneda ja uut elu alustada.Sõltumata sellest, kas vanemad olid eelnevalt omavahel abielus või elasid vabaabielus, tuleb pere lagunemisel lahendada küsimus, kuidas korraldada ka edaspidi vanemate ja lapse suhtlust, kus on lapse elukoht, kes last esindab jne. On kõige parem, kui vanemad suudavad nendes küsimustes ise rahumeelselt kokku leppida ja koostööd teha. Kahjuks ei ole see alati võimalik ning lahkuminekust tingitud suured emotsioonid takistavad iseseisvalt selliste kokkulepete tegemist. Seda ilmestab selgelt ka statistika, mille kohaselt esitatakse kohtule igal aastal umbes 4000 avaldust lastega seotud küsimuste lahendamiseks, ennekõike on need elatise, suhtluse ja hooldusõiguse küsimused. Juhul kui vanemad ei jõua iseseisvalt kokkuleppele, tasub pöörduda perelepitaja poole, kes aitab sõlmida edaspidiseid kokkuleppeid ja on vanematele sellel teekonnal toeks.Laste toeks.Laste heaolu tagamiseks on oluline, et vanemate lahkumineku korral oleks lapsevanematel võimalik lapse elukorraldusega seotud küsimustes sõlmida kokkuleppeid nii kohtuväliselt kui ka varajases faasis kohtumenetluses. Seetõttu näeb riikliku perelepitusteenuse seadus ette, et enne kohtusse pöördumist tuleb perel üldjuhul läbida perelepitus. Lähisuhtevägivalla juhtumite puhul sellist automaatset suunamist pole, kuna see oleks vastuolus Istanbuli konventsiooniga. Seda ikka selleks, et lapse heaolu oleks paremini tagatud ja vanemad jõuaksid omavahel kokkuleppele. Erinevad uuringud ja teiste riikide praktika näitab selgelt, et lepituse tulemusel saavutatud kokkulepetest peetakse suurema tõenäosusega kinni, kuivõrd lapsevanematel on võimalus ise kokkuleppe detailides kokku leppida.Perevaidlustes perelepituse kasutamist toetavad ka Riigikohtu esimees ja õiguskantsler. Õiguskantsler Ülle Madise on rõhutanud, et vanemate vaidluste lahendamisel peab põhirõhk olema ennetusel ning lepitusel ehk last puudutavate kokkulepete vahendamisel. Riigikohtu esimees Villu Kõve on märkinud, et plahvatuslikult on kasvanud kohtutes lahendatavate perekonnaasjade arv, eelkõige lastega seotud vaidlused. Tema hinnangul peaks riik selliste kohtuid koormavad asjade jaoks asutama kohtuvälise lepitusorgani. Praegu selline juriidiliselt siduv ja riiklikult toetatud süsteem puudub. Villu Kõve märgib, et kõik küsimused, mis lastega seonduvalt pärast lahkuminekut tekivad, tuleks lahendada ja kinnitada ilma kohtuta.Lõpetuseks. Last puudutavate otsuste tegemisel peavad alati keskmes olema lapse huvid. Last ei tohi panna olukorda, kus ta peab valima ühe või teise vanema vahel, kuna laps armastab neid mõlemaid. Last puudutavate otsuste tegemisel tuleb ka lapsele olenemata tema vanusest anda võimalus olla ära kuulatud. Lapsega tuleb rääkida ausalt ja last tuleb kaasata teda puudutavate Eelmisel nädalal toimus Lastekaitse Liidu konverents pealkirjaga "Kuidas elad, Eestimaa laps?". Konverentsil rõhutasid nii lapsepsühholoogid kui ka lapsed ise, et lapsi tuleb kaasata otsustesse, mis puudutavad tema elu. Lapsi ei tohi otsuste tegemisel kõrvale jätta ja neile tuleb toimuvat selgitada. Seda tuleb teha lapse vanust ja arengutaset arvestades sobival viisil, kuid tegemata jätta ei Kutsun teid kõiki üles riiklikku perelepituseseadust toetama ja seadusena vastu võtma. Suur tänu! Aitäh! Rohkem kõnesoove

Liigume edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde. Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetusest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis. Ma palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse. Palun! juhataja! Head Riigikogu liikmed! Selles iga-aastases aruandes saan taas kinnitada, et ESM-iga on kõik korras ja järgmisel aastal saab ta tähistada kümnendat tegutsemisaastat. Praegusel hetkel ei ole ESM-il ühtegi aktiivses faasis toetusprogrammi ega ole silmapiiril ka ühtegi uut. Küprose, Hispaania ja Kreeka programmid on programmijärgse seire faasis selle käigus ei ole tuvastatud riske, mis kuidagi seaksid ohtu nende riikide võime võetud laenud tagasi maksta. Hispaania, mis on juba ennetähtaegselt tagasi maksnud päris märkimisväärse osa oma laenust, jätkab järgmisest aastast kavakohaste tagasimaksetega ja 2025. aastal algavad ka Küprose tagasimaksed. Kreeka ESM-i laenu tagasimaksed algavad 2034. aastal, aga EFSF-i laene, nagu teada, hakkab Kreeka tagasi maksma 2023. aastast.Programmiriikide seire ja tavapärase finantseerimistegevuse kõrval on finantseerimistegevuse kõrval on Euroopa Liidu tasandil viimaste aastate jooksul tõsiselt tegeletud ESM-i lepingu muudatustega ja on kavandatud nende reformide rakendamist. Neid täiendusi ESM-i lepingus on meil võimalik teiega täpsemalt arutada kolmapäeval, kui olen teie ees ESM-i lepingu muudatuste ratifitseerimisega.ESM on säilitanud kõrgemad reitingud, on hinnatud ja usaldatud finantsturgudel osaleja kasumit, ikkagi jätkuvalt suuname reservidesse, ja hetkel ei ole kuidagi ette näha, et see poliitika muutuks. Reservfondi on tänaseks kogunenud üle kolme miljardi euro.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Esmalt tänan proua ministrit hea ülevaate eest. 2008. aasta finantskriisist alguse saanud ning 2012. aastal loodud Euroopa stabiilsusmehhanism, mille ülesanne on kriisiolukordades stabiliseerida euroala riikide ja euroala terviku majandust, on edukalt oma rolli täitnud. Nagu aruandes välja toodi, on Hispaaniale, Küprosele ja Kreekale ESM-ist antud toetusprogrammide aktiivne osa läbi ning ollakse programmijärgse seire faasis. Seejuures on ESM-i eelmiste aastate finantstulemused positiivsed ning reservide maht on kasumite arvel kasvanud üle kolme miljardi euro. Selles on kindlasti ka Eesti valitsuse ja sellega otseselt tegelenud rahandusministrite panus, kes ametikoha järgi on olnud ESM-i kõrgeima organi juhatajate nõukogu liikmed.2014. aasta sügisest on oluliste pankade järelevalve läinud euroala ühtse järelevalve ja 2016. aastast kriisilahendus ühtse kriisilahenduse alla. Nendest pangandusliidu arengusuundadest oli tingitud ka ESM-i reformi ja instrumentide ülevaatuse vajadus, milles Euroopa euroala riikide valitsusjuhid ja riigipead leppisid kokku 2018. aasta detsembris kaasavas formaadis toimunud tippkohtumisel. Eesmärk oli, nagu minister ka ütles, tugevdada ühise kriisilahenduse võimekust ja selle läbi kriisidele vastupidavust. Aastatel 2019–2020 on ESM ise väga aktiivselt osalenud reformi ettevalmistamisel. Ja lisaks, nii nagu 2008. aasta finantskriis tõi ka COVID-19 pandeemia kriisijuhtimise süsteemi olulisi muudatusi.Euroopa stabiilsusmehhanismi ette valmistatud reformist ja ESM-i uutest meetmetest kuuleme ministrilt põhjalikumat ülevaadet kolmapäeval, kui arutameEuroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu ja sellega seonduvaid teisi päevakorrapunkte. Kui aga peatuda lühidalt mõnel aspektil, siis Euroopa stabiilsusmehhanismi reformiga tahetakse edaspidi suurendada ESM-i ennetavate toetusvahendite rolli, mis eeldatavalt aitaks kriisilahenduse kulusid väiksemana hoida. Ennetavad toetusvahendid on mõeldud varajaseks sekkumiseks, pakkudes liikmesriikidele võimalust kindlustada ESM-i tugi veel enne, kui riigil on tekkinud tõsised raskused kapitaliturgudelt raha laenamisega. Sellise eesmärgiga loodi 2020. aasta kevadel ESM-i täiendavate tingimustega ennetava krediidiliini baasil ka toetusvahend COVID-19 kriisi mõjude leevendamiseks, mis avati kasutamiseks kõigile liikmesriikidele. Reformi tulemusena hakkab ESM pakkuma edaspidi kaitsemeedet ka kriisilahendusfondile, mis on veel üks samm euroalas stabiilsuse tagamise poole. Sellest võidab ka Eesti riik. Aga sellest ja ka teistest muudatustest ESM-i meetmetes räägime täpsemini kolmapäeval suures saalis. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Nii nagu on selliste ülevaadete juures kombeks, arutelu lõppemisel Riigikogu otsust vastu ei võta. Oleme kolmanda päevakorrapunkti käsitlemise lõpetanud. Lähme edasi neljanda päevakorrapunkti juurde. See on Riigikogu liikmete Urmas Reinsalu, Sven Sesteri ja Heiki Hepneri 14. oktoobril 2021. aastal esitatud arupärimine Enefit Green AS aktsiate emissiooni kohta (nr 88).

Enefit Greeni juhtum on tegelikult ju pika habemega juhtum. pika habemega juhtum. Nimelt, mäletatavasti Isamaa ettepanekul juba üle-eelmises koalitsioonis sai see koalitsioonileppese. Asja ettevalmistamine võttis pikalt aega, vahepeal oli ka väga volatiilne olukord maailma

küsimus on väga lihtne ja konkreetne: miks emissioonile ei viidud suuremat osa Enefit Greeni aktsiatest ehk

osa jaeinvestoreid ei saanud märkimissoove täies mahus realiseerida. Institutsionaalsed investorid said seda teha ettenähtud suuremas mahus. Minu küsimus on, miks ehitati märkimisprospekt sellise loogika järgi üles. Miks ei eelistatud suurema perspektiiviga Eesti jaeinvestoreid? Sellel on hea perspektiiviga tootlus kindlasti, võib eeldada, juba praegu on aktsia väärtus tõusnud. Järelikult vara väärtus, oleks olnud suurem vabadus neid aktsiaid märkida, oleks olnud Eesti inimestel suurem. Praegu oli eelistus institutsionaalsete investorite kasuks suurema osakaaluga. on, nagu mulle näib, niisugune metoodiline. Sama probleem oli omal ajal Tallinna Sadama emissiooni korral. Juba siis ma juhtisin sellele mitmeid kordi tähelepanu. Ma lootsin, et Enefit Greeni puhul meil õnnestub seda tasakaalupunkti lükata jaeinvestorite kasuks rohkem.

finantsotsuse käitumist mõjutaski see prospekti ideoloogia iseenesest, kui palju oli, seal oli 1000 aktsiat tagatud ehk siis inimesed selles mahus märkisid. Kui seda kuplit sellisel kujul ei oleks olnud,

Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli sellele arupärimisele vastama rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse. Palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Head arupärijad, Riigikogu liikmed! Kõigepealt ma ütlen, et see ei ole mitte üks habemega lugu, vaid see on kujunenud üheks pretsedenditult suureks edulooks.

ka arupärijate kasutuses või käsutuses. Need kaks küsimust, mis te esitasite, kõlasid nii. Esiteks, miks on otsustatud läbi viia emissioon mahus üksnes kuni 26% ettevõtte aktsiatest, kuigi Vabariigi Valitsuse varasem otsus on 49%? Tuleb öelda, et mandaat valitsusest oli kuni 49% ulatuses ja Enefit Greeni aktsiate avaliku pakkumise esmane või peamine eesmärk oli rahastada ettevõtte ehk Enefit Greeni investeerimisplaani, mis võimaldab kasvatada 2025. aastaks ettevõtte taastuvenergia tootmisvõimsust praegusega võrreldes 2,3 korda suuremaks. selleks, et Enefit Green suudaks ettevõtte väärtust optimaalselt kasvatada, on rahastamises muidugi vajalik omakapitali ja võõrkapitali sobiv tasakaal ligikaudu 600 miljoni euro suuruse investeerimiskava elluviimiseks. Järgmistel aastatel on Enefit Green kaasanud 100 miljonit eurot investorite raha ja see on sobiv maht selle plaani elluviimiseks. Sellele lisandub ettevõtte enda rahavoog ja ka uute laenudega kaasatavad vahendid. Kogu selle tehingu käigus müüdi jaeinvestoritele ja investeerimisfondidele kokku 22,8% osalust Enefit Greenis. Nagu öeldud, varasem valitsuse mandaat oli võõrandada kuni 49%. See kehtib ka hetkel. Otsus selle kohta, et ettevõttel on mandaat võõrandada kuni 49%, võimaldab kindlasti ka tulevikus järgnevaid osaluse võõrandamise tehingud. Tingimus on, et enamus ehk 51% jääks siiski Eesti Energia aktsiaseltsile. Teine küsimus arupärimises kõlas selliselt: "Miks Vabariigi Valitsus emissiooni puhul võimaldab jaeinvestoritel tagatult märkida vaid 1000 aktsiat ja seeläbi eelistab tegelikult institutsionaalseid investoreid, kuigi eelmisel Vabariigi Valitsusel olid selles küsimuses hoopis teistsugused seisukohad?" Ma arvan, et need seisukohad tegelikult ei ole olnud väga erinevad. Nagu öeldud, Enefit Greeni aktsiate avalikku pakkumist saatis pretsedenditu edu. Üle 60 000 jaeinvestori osales selles jaemärkimises 80% märkimises osalenutest – jutt on jaeinvestoritest – sai aktsiaid kogu soovitud mahus, üle 90% jaeinvestoritest sai vähemalt 50% ulatuses aktsiaid. Kokku oli jaotus selline, et 55% pakkumise mahust jaotati jaeinvestoritele. Nii et iseenesest ei ole korrektne see väide või hinnang, et et institutsionaalsed investorid olid kuidagi enamuses või eelistatud. Lihtsalt võrdluseks, kuna siin eelnevalt kõlas meenutus Tallinna Sadama kohta, ütlen, et Tallinna Sadama tehingus oli jaeinvestoritele jaotatud pakkumise maht lõpuks 21%. Enefit Greeni puhul, nagu öeldud, Ja täiendavalt said institutsionaalsetest investoritest kõige kõrgema jaotuse Balti pensionifondid. See väljendab samuti kohalike pikaajaliste investorite eelistamist. Nii et see fakt ise, et märkimises osales üle 4% Eesti elanikkonnast, on enneolematu tulemus, ja saab öelda küll, et Enefit Greenist sai selle pakkumise tulemusel tõeline rahvaaktsia. Aitäh!

Ja küsimus oli kaheosaline. Esimene osa oli see, et miks siis 49% maha ei müüdud. Minu jaoks ideoloogiliselt ei ole küsimus niivõrd selles, kas on vaja täiendavaid

ka selle 21% mahamüümist lähiajal või mis see seisukoht siis on omanikul. Ja teiseks, te ütlesite, et näete, nii paljud ei kasutanudki,

Esimene osa sellest praegu esitatud küsimusest sai tegelikult vastuse, aga ma kordan hea meelega üle. Tõepoolest, see mandaat oli kuni 49% 49% võõrandamiseks ehk emissiooni läbiviimiseks. Lisaks sellele, et kogu selle

enampakkumisele mineva osa valikul. Oma osa on selles, et tegu oli esimese sellelaadse sedavõrd mahuka IPO-ga. Ma arvan, et seda ei saa kuidagi nagu,

Greeni. Sedavõrd suur huvi ja edu kindlasti pigem suurendab seda kindlust, et järgneb ka teine etapp ja teine osa sellest. Ma pean ütlema, et teine pool küsimusest jäi mulle natuke segaseks. Kellele täpselt oli tehtud takistusi või kes ei saanud osaleda? Nagu öeldud, 55% jaotati kokku jaeinvestoritele. Ja 80% nendest jaeinvestoritest, kes osales, said aktsiaid kogu soovitud mahus. Nii et ma arvan, et see oli tegelikult hästi paika timmitud lahendus. Sven Sester, palun!

Aitäh! No ma pean ütlema muidugi kõigepealt ikkagi, et kaks valitsust, eelmine valitsus ja praegune valitsus, on olnud ses mõttes järjepidevad. Teie plaanisite, nagu Urmas Reinsalu viitas, viitas, ja pidasite vajalikuks samamoodi 49% ulatuses emissiooni. Ka praeguse valitsuse mandaat oli kuni 49% ulatuses. Ehk tegu ei ole mitte üle poole, rohkem kui 50% ulatuses emissiooniga, vaid me mõlemad oleme rääkinud 49%-st ja sellest, et 51% ulatuses siiski jääks kontroll Eesti Energiale.Kindlasti tuleb värskeid IPO tulemusi vaadata selles valguses, et huvi, valmisolek ja usaldus roheliste investeeringute, taastuvenergiainvesteeringute vastu on väga suur. See annab ettevõttele kindlasti kindluse plaanida plaanida järgmisi samme, mis mahuksid valitsuse antud mandaadi raamesse. Pean silmas seda, et kuni 49% ulatuses on mandaat emissioon läbi viia. Nagu öeldud, ma tõesti arvan, et edasine planeerimine ja järgmiste emissioonide kavandamine ei ole pigem mitte nii pika ettevalmistuse küsimus, nagu nüüd toimunud IPO ettevalmistus oli, vaid see peaks toimuma oluliselt kiiremini. Kindlasti ei ole põhjust jääda pidama ainult juba toimunud investeeringute kaasamise tasemele. Aitäh! No ma pean

emissiooniga kaasata. Me teame, et meil on turul praegu tohutult puudu energiatootmisvõimsustest. Kas sellest, et me nüüd ainult nii vähe kaasasime, võibki lugeda välja seda, et meie ambitsioon lähiaastatel kasvatada energiatootmisvõimsust piirdubki sellega? Me teame, et meil täna turul on puudu energiatootmisvõimsusi, aga me ei kasuta seda raha maksimaalselt ära, et siin edasi liikuda. See on minu meelest tegelikult põhiline probleemikoht. Suur

ainuüksi Enefit Greenil, mis on iseenesest üks edukamaid ja suuremaid taastuvenergiaettevõtteid kogu regioonis, kasvatada 2025. aastaks juba ettevõtte taastuvenergia tootmisvõimsust praegusega võrreldes 2,3-kordsele tasemele. See on päris suur kasv. Kõik taastuvenergia võimsused, mida on mida on võimalik rakendada ja mida on võimalik veel välja arendada – ma arvan, et mida kiiremini need teoks saavad, seda parem on. Kindlasti ka riigi poole pealt kohtades, kus on võimalik

üks nendest sammudest, päris suur ja oluline samm, aga kindlasti mitte ainus. Head ametikaaslased! Nii nagu meie kodu‑ ja töökorra seadus ütleb, on

Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Austatud proua rahandusminister! Head kuulajad! Ega me suurt lisainformatsiooni oma küsimuste peale, olles erastamise ja kapitalituru elavdamise entusiastid arupärijatena, ei saanud. Ma sain aru seda – see on positiivne

Mul jääb üle ainult julgustada valitsust ja proua rahandusministrit seda sammu venitusteta tegema, et 49% turule viia

Seda enam, et see investeering, nagu ka eelküsija osundas, soodustab meie taastuvenergeetika investeeringute kogumahtu, kui raha sellesse ettevõtlussektorisse tuleb rohkem juurde. Need on kaks sõnumit, mis ma jätaksin õhku. Enefit Greeni 21% kiiresti maha müüa, ja teiseks, jaeinvestoritele see takistav kuppel maha võtta. Konkreetsed, sõbralikud, enesekindlad ja positiivsed ülesanded valitsusele. Nii et, Keit, tegutse. Siin ei ole kahtlustki, et meie toetame. Aitäh!

Suur tänu, austatud esimees! Hea minister, kui sa oled kuuldekaugusel – pean silmas rahandusministrit, mitte kultuuriministrit –, siis pane tähele! Urmas Reinsalul olid asjalikud mõtted, mida ma mõneti soovin ka üle korrata. Tõepoolest, see väide, et 80% jaeinvestoritest sai justkui oma soovid rahuldatud, tulenes lihtsalt sellestsamast prospektist, kus oli öeldud, et 1000 aktsiat tagatakse. Tuletan meelde, et kui kui üle selle märkida, siis ainult 5% oli see, mis tagati lisaks jaeinvestoritele, nii et vabalt oleks võinud olla see ka 2000 aktsiat või 3000 aktsiat, sest tõesti Eesti inimesed oleksid soovinud investeerida meie riigi taastuvenergeetikasse ja meie riigi pikka plaani, kui nii võib ütelda, just rohepöörde valguses. See oleks olnud väga õige.

Kui me tahame siin tõsist muutust meie energiapoliitikas, siis me saame aru, et sellesse valdkonda on vaja oluliselt rohkem investeerida ja meie ambitsioon peab olema tunduvalt suurem, kui see seni on olnud. On väga kahetsusväärne, et me tegelikult ei ole asunud seda probleemi lahendama piisavalt kiiresti ja piisavalt jõuliselt. Üks märksõna veel. Kui nüüd ikkagi on kavas see ülejäänud osa aktsiaid tuua kapitaliturule, siis võiks olla ka etteteatamisaeg pikem. Meenutame seda väga hüplikku kommunikatsiooni enne konkreetset märkimist. See tähtaeg, millal see võiks toimuda, anti

kõik see jättis kuidagi naljaka mulje küll. Selles mõttes ma loodan, et on, mida õppida ülejäänud osa kapitaliturule toomisel. Nii et, proua minister, kui te olete veel kuskil kuuldeulatuses, soovime Isamaa fraktsiooniga teile jõudu. Tegutsege piisavalt jõuliselt meie roheenergeetika edendamisel. Aitäh! Suur tänu! Teen ka selle täpsustuse, et rahandusminister on meiega koos istungil. Minu info kohaselt on ta lülitanud ennast kaugistungile,

kui ka meie poolt vaadatuna, ma usun, peaksime tegema maksimaalse selle nimel, et riigi osakaalu erinevate äriühingute juhtimisel ja ka omamisel vähendame. Tõsilugu, et

Ja kui päris aus olla, siis me vähemalt Isamaa poolt oleme vaadanud mitu korda ka sellele pilguga otsa, et millal ja kas üldse riik peaks omama ettevõtteid. Eriti kui tegemist ei ole turutõrkega.

veel täiendavalt võimalikku investorite hulka või anda turule täiendavaid võimalusi, siis selle nimel tasuks tegutseda. Ja lisaks sellele, et Eesti Eesti riigi osakaal riigi omanduses olevate ettevõtete juhtimises väheneb, arvan, et tõesti, mis on täna läbi käinud, mitmed olulised tähelepanekud alates sellest, et raha läheb roheenergia ja rohepöördeprogrammidesse, mis ma arvan, on mõistlik. Ja mis kindlasti on oluline, on see, et kui me suuname selle peaasjalikult Eesti investoritele, siis ka meie omakapitaliturg elavneb tunduvalt rohkem, kui

roheenergiaprogrammide saada ka võimalikku kasvu läbi nende investeeringute. Soovin teile jõudu ja loodan, et me mõtleme ühtemoodi! Aitäh!

Anti Poolametsa 14. oktoobril 2021 esitatud arupärimine Vene propagandafilmide kohta Eesti Rahvusringhäälingus. Arupärimine kannab numbrit 89. Arupärimisele vastab kultuuriminister Tiit Terik. Ma annan nüüd sõna arupärijate esindajale Riigikogu liikmele Anti Poolametsale, kes arupärimist Eestimaa avalikkusele tutvustab. Palun! Austatud Anti Poolamets, teid ei ole kuulda.

Tundub, et ... Mitte ei tundu, vaid hetkel ongi tehnilised probleemid. Palun sõna Anti Poolametsale. Meil ei ole teiega hetkel ühendust. Mul on veel kord palve: kas te saate korraks ennast süsteemist välja välja logida ja siis uuesti sisse tulla? Proovime, äkki siis saame uuesti ühenduse. Ja üks väike mõttekoht veel, võib-olla peaksite ühendama ennast ilma pildita, ainult häälega.

Mida ei ole, on hääl. Ma võtan juhataja vaheaja neli minutit, proovime selle tehnilise probleemi lahendada. Vaheaeg neli minutit.V

Proovime ühe korra veel. Anti Poolamets, palun!

Ma võtan uuesti juhataja vaheaja viis minutit.

Head kolleegid, vabandust veidi pikema vaheaja pärast! Proovisime tehnilised probleemid lahendada. Loodetavasti nüüd oleme saanud ühenduse Anti Poolametsaga ja saame minna tema esitatud arupärimise juurde Vene propagandafilmide kohta Eesti Rahvusringhäälingus. Nii et ole hea, Anti Poolamets! Lugupeetud minister! See arupärimine sai esitatud juba Anneli Otile. ERR-i nõukogu liikmena on mul teatavasti hoolsuskohustus jälgida, milline on ERR-i programm ja kas see ka seadust täidab.

Putini ideoloogiat kandvat Vene sõjafilmide invasiooni, seda olukorras, kus meil ERR-i eeter on piiratud suurepäraste rahvuskultuuri puudutavate saadete jaoks, Eesti ajaloo, filmide ja saadete jaoks. See on sügavalt arusaamatu, miks peaks ERR tegema allhanget RTR Rossijale. Kindlasti ei ole Eesti maksumaksja ülesanne maksta kinni selliseid, kõige tipuks ka kunstiliselt väga madalaid filme. Ma

Ja nagu sellest oleks veel vähe olnud, tuli veel mitmeosaline film "Väike lahinguüksus", mis kubiseb putinlikest klišeedest – kurjad poolakad, kõik õelad Ida-Euroopa rahvad

Austatud Riigikogu aseesimees! Austatud Riigikogu liikmed! Austatud arupärija, suur tänu, et olete olnud nii lahke ja lubanud sellele arupärimisele vastata mõnevõrra hiljem, kui see algselt oli planeeritud! Ministri vahetus on tõesti, nii nagu te ka ise tabavalt mainisite, olnud selle põhjuseks.Te olete esitanud neli küsimust, ma kordan need siin veel üle. "Kuidas on ERRi seadusest tulenevate eesmärkidega kooskõlas ideologiseeritud Vene sõjafilmide näitamine Eesti maksumaksja raha eest?";

ning "Miks ei ole ETV ega ETV+ eetrisse jõudnud Venemaal või Ukrainas toodetud kommunismikuritegusid käsitlevad mängufilmid?" Austatud Anti Poolamets! Kõikidele nendele neljale küsimusele saab tegelikult vastata ühekorraga ja siin saab

meediateenuste tootmisel ja edastamisel sõltumatu ning lähtub üksnes seaduse nõuetest." See tähendab, austatud Riigikogu liige, et rahvusringhäälingul on vaba voli otsustada oma programmide ja vaatajatele edastatud saadete ja filmide üle ise, alludes otse loomulikult Eesti Vabariigi seadustele. Lisaks tuleb arvestada toimetuse vabadust, mis on sätestatud meediateenuste seaduse seaduse §‑s 6. Tsiteerin seda teie loal. "Toimetusvastutus on meediateenuse osutaja teostatav kontroll saadete valiku, sisu ja ülesehituse ning nende programmi või programmikataloogi paigutamise üle." Siin on võimalik taas märkida, et eetris olev programm on see, mille üle otsustab toimetaja, kes kannab selle eest otse loomulikult ka vastutust. Eesti Rahvusringhäälingus on loodud hanketoimetus, kes teeb esmase valiku hangitavast sisust, lähtub programmide peatoimetajate tellimustest programmivöönditesse, võttes aluseks loomulikult nii auditooriumi ootust kui ka üldist programmi formaati. Sisu sobivuse üle otsustamine on eri toimetuste koostöö ja kindlasti võib olla ka nii, et teatud saadete puhul on tunnetus sisu sobivuse üle mõnevõrra erinev, mistõttu tuleb aru saada ka sellest, et vahel võib esineda ebaõnnestunud valikuid. Soovin austatud Riigikogule veel kord üle rõhutada, et Eesti Rahvusringhääling ei ole ju riigimeedia, vaid avalik-õiguslik juriidiline isik, mis tähendab seda, et kultuuriministril ei ole selles küsimuses järelevalvepädevust. Seetõttu on rahvusringhääling oma valikutes meediateenuste osutajana ju ka vaba. Samas ei tähenda see loomulikult seda, et rahvusringhäälingu tegevuse üle üldse keegi kontrolli teostada ei saa. Lähtun sellestsamast seadusest, Eesti Rahvusringhäälingu seaduse § 21 lõike 1 punktist 7, mille

minister ei saa otsustada ERR-i sisu üle, vaid austatud arupärija, kes on ERR-i nõukogu liige. Lõpetuseks mainin veel kord, et seaduse täitmise üle teeb järelevalvet nõukogu, mitte kultuuriminister. Nõukokku kuuluvad kõikide Riigikogu fraktsioonide esindajad ning ka mõned valdkonna asjatundjad. Suur tänu! Teile on ka mõned küsimused, vähemalt üks. Tarmo Kruusimäe alustab. Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! See, et sellises delikaatses küsimuses ministril oma seisukohta ei ole – noh, sellega on, nagu on. Aga ma küsin nüüd selliselt. Mina ei ole ERR-i nõukogu liige. Kas ERR-il on kohustus näidata kõiki paketis olevaid filme? Sest me teame, kuidas see hankimine käib – sinna pannakse mõned pärlid,

Suur tänu küsimuse eest, hea Riigikogu liige! Ma usun, et toimetused oma hankeprogramme tehes lähtuvad parimast valikust. Loomulikult võib siin olla ka muid aspekte, mis puudutavad eelarvelist poolt, nii et kui ühe linateose tellid, siis teine tuleb justkui automaatselt kaasa. Aga siinkohal tahan veel kord rõhutada seda, et toimetused on need, kes sellise selektsiooni teevad, ja ma usun, et nad lähtuvad ka sellest, mida meie televaatajad näha soovivad. Otse loomulikult

Aitäh! No ma ütleks teie vastuse peale seda: kui toimetus sisu üle otsustab, no kujutame ette, et on mõni rassistlikult meelestatud toimetuse juht, kes hakkab hakkab seal näiteks valge rassi vastast vihakõnet pidevalt kõikvõimalike filmide, saadete, vestlusringide ja muu näol kultiveerima, see ongi see, mille üle otsustab toimetus,

Praegu selliste padunõukogude, teise maailmasõja kangelaslikkust ülistavate filmide näitamine kindlasti ei ole integratsiooni edendamiseks kõige parem vahend. Seetõttu ma küsingi, kas Kultuuriministeerium siis üldse ei kavatse ERR-i juhtkonnaga arutada teemadel, kuidas integratsiooni süvendada, mitte nõukogude šovinismi presenteerida. Suur tänu, härra Helme, selle küsimuse eest! Saan kinnitada, et olen ERR-i juhiga sedasama küsimust arutanud.

tähelepanelikumalt suhtuvad. Aga mis puudutab teie küsimusele eelnenud poolt, siis ma saan siinkohal öelda, et juhul kui programmi suhtes on etteheiteid, siis

kohta otsuseid ning loomulikult on seadus pannud temale ka kohustuse jälgida programmi tasakaalustatust. Mart Helme, teine küsimus, palun!

Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja ja head inimesed, kes te meid interneti vahendusel kuulate! Jah, tuli tõdeda seda, et kui vastust ei tule, siis vastust ei tule. See, et minister viitas eetikanõunikule – Tarmu Tammerk, ma võin nimega eksida, ei ole paar aastat talle kirjutanud see ongi selline puhvertsoon, mis võtab kõik pahameele enda peale, aga ilmselgelt ei edesta seda, sest muutust kui sellist ei ole näha.

Ega ma sealt tookord vastust ei saanud, nii et see on nagu kirjad vanaemale maale, kus aadressi ei ole, kõik kirjutavad enda negatiivsed emotsioonid välja. Päriselt ma ei kujuta ette, et Poola näitaks sellist filmi nagu "Väike lahinguüksus", kus Poola vabadusvõitlejaid, Poola põrandaaluse rahvaarmee ohvitsere käsitleti kui vaenulisi tegelasi, lõppu oli jäetud küll väike moment, aga sõbralik Punaarmee nimetas siis poolakatele ka: te ei saanudki aru, et me tulime teile vabadust tooma. Huvitaval kombel pärast Berliini müüri langemist said kõik aru, et see ei olnudki vabadus, mis neile toodi, vaid lihtsalt taasokupeerimine.

filmid, me võiksime neid mitte näidata. Eriti kurb on kuulda seda, et meile on antud, ütleme, rahvuskultuuri tutvustamiseks ja ajalooliste filmide jaoks niivõrd pisike aeg, seda napib. Seepärast siis võib-olla ka toimetusi ja kõiki neid teisi asju kärbitakse.

nutikas riik. Aga noored atraktiivsel kellaajal, kui nad on koolist tulnud, õppetöö lõpetanud, saavad uusi teadmisi teisest maailmasõjast. Mina leian, et see on igati väär. See on minu jaoks olnud sihuke probleem, aga ma olen aru saanud, et just tahe kui selline puudub Eesti rahvuslikus ringhäälingus midagi muuta. See on viinud mind selle olukorrani, kus ma lihtsalt tarbin Eesti Televisiooni vähem, sest ma arvan, et sellega ei ole võimalik võidelda. Kui ikka tahet ei ole, siis seda ei ole. Kuna aga hea töökaaslane Anti Poolamets tõstatas selle küsimuse, siis ma arvan,

Tuleb eelkõnelejaga paljuski nõustuda, eriti selle viimase ütlusega, et see paistab olevat trend, kusagilt väljatulev trend: impeeriumimeelne

seal on stalinistlike filmide näitamine lihtsalt normaalsus. Aga see, et nüüd ETV-sse ka pressisid kõige alaväärtuslikumad nõukogude stiilis propagandafilmid, on suur ehmatus. Igal juhul minister vastas äärmiselt pinnapealselt, viidates enam-vähem toimetuse vabadustele. Aga vaadake, erakanalid on erakanalid, neil ei ole seadust. Nemad ei tegutse seaduse alusel. ETV tegutseb seaduse alusel. Pahatihti mulle tundubki, et seal mingi oma asja ajamiseks vilistatakse seadusele, räägitakse sõnavabadusest armetuid moonutatud uudiseid. Kas see on siis adekvaatne uudis – dokumentaalfilm, mis räägib Orbánist kui esimesest Euroopa diktaatorist?

ja mitte muutuda RTR Rossija allhankijaks, see on häbiväärne. Mulle tundub, et ministril on kiire aeg ja ta ei suutnud neid filme vaadata, aga kui ta oleks oma silmaga näinud, siis tal oleks kindlasti hing kinni jäänud selle peale.Ma toon veel ühe näite. ERR peaks propageerima perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Aga kus seda näha saab? Selle peale hanketoimetuse juht mõtles tükk aega, mõtles, mõtles ja ütles, et ahah "Lahutus Eesti moodi" – see ongi nende panus selle punkti täitmiseks. Lastakse üle nurga, räägitakse sõnavabadusest, aga seadus unustatakse kahjuks ära. Nii et härra ministril soovitan pilgu peal hoida. See on meie maksumaksja raha eest.

aga Eesti propagandakanaliks. Eesti riigi, Eesti ajaloo, eesti traditsioonide, eesti kommete, eesti keele tutvustamiseks meile nõukogude ajal siia saabunud arvukale kontingendile, kes elab meie kõrval ja kellega me elame ilmselt väga pikki aastakümneid ka tulevikus rahumeelselt kõrvuti, aga kelle puhul on juba

taasiseseisvumisest möödunud, õli ja vesi endiselt ei segune eriti. No me näeme seda ka praegu pärast kohalikke valimisi, kus Tallinnas on Ossinovski-Kõlvarti kahepäine kotkas kenasti jälle troonile tõusnud.

jahe tõrjuvus kõigi võõraste suhtes. Ja vot nende lõhede ületamiseks, õli ja vee segamiseks omal ajal loodi ETV+, et sillutada teed nende erimeelsuste, erinevate maailmavaadete ja erinevate ajalookäsitluste ületamiseks. Me näeme, et ETV+ ei ole sellega absoluutselt hakkama saanud.Ma mõistan, et sellel väikesel telekanalil on väga raske konkureerida suurte ja võimsate Vene telekanalitega, mida Eesti riik jäärapäiselt nõustub ikka endiselt meil siin transfeerima nii vabalevis kui ka muudel viisidel. Loomulikult, selles olukorras ei olegi siinsel venelasel suurt muud valikut, kui vaadata neid suuri telekanaleid, kus saatekava on palju mitmekesisem, kus teostuse professionaalsus on palju kõrgetasemelisem, kus ajakirjanike kaader on palju mitmekesisem jne, jne. nendest professionaalsetest tõketest ja probleemidest väga hästi aru, aga see ei tähenda, et me peame sellega leppima. Me ei pea sellega leppima.Mina aeg-ajalt vaatan ETV+, aeg-ajalt, sest ausalt öeldes, kui mitmekümnendat korda ma peaksin vaatama "Hercule Poirot'" või "Miss Marple't"? Nad jooksevad seal minu meelest enam-vähem kogu aeg. Noh, klõpsin kanali peale, vaatan: jälle "Miss Marple". No aitäh! Nagu soomlased ütlevad: "Kiitos vodkasta", aga ma ei taha seda rohkem. Lähen edasi. Mida ma tihtipeale vaatan, on just nimelt ajaloofilmid. Ja ma vaatan seda ühelt poolt ajaloolasena, kui tõetruu see on, kui tegelikkusele vastav see on, kui propagandistlik see on, aga ka kui professionaalselt esitatud see on. Ja ma pean ütlema, et loomulikult on tase kõikuv, aga enamik ajaloofilmidest ja ajalooseriaalidest on professionaalselt väga heal tasemel. Ja need on ka propagandistlikult väga heal tasemel. Venelasena mul rind paisuks uhkusest, kui ma vaatan Katariina Suurt, vaatan Peeter Esimest, vaatan Napoleoni sõdade kohta käivaid filme või kultuuritegelastest, nagu Tšaikovskist või kellest tahes. Loomulikult ma tunneksin venelasena suurt uhkust oma suure ajaloo, oma suurmeeste üle. See kõik on nii hästi esitatud. Küsimus on nüüd selles, et neidsamu sarju ja filme näevad venelased ka oma Vene kanalitest.

Sellega, nagu ma ütlesin, ei ole see kanal hästi hakkama saanud. Ei ole hakkama saanud ilmselt ka sellepärast, et nagu armastas öelda nõukogude impeeriumi looja – me võime nii öelda, sest Lenin oli küll selle sünnitaja, aga Stalin oli impeeriumi looja –, kaadrid otsustavad kõik. Minu arvates ETV+ puhul ei käi kõigi sealsete töötajate kohta, aga põhiliselt ikkagi – lööb välja selline Vene-suunaline mentaalsus. Anname venelastele Venemaad, ärme anname venelastele natuke Eestit. Natuke Eestit ka muidugi, aga mitte üleliia palju. See on väga tõsine teema. Ma tean, et ringhäälingu nõukogus on tõstatatud, see ei ole sealt kuskile lennanud. Minu teada Kultuuriministeeriumis eelmises valitsuses me seda teemat puudutasime, aga Kultuuriministeeriumim eri ministrite juhtimisel ei ole samuti selle suunamise, selgitustöö ja kontrollimisega, kui soovite sellist sõna kasutada, kõige paremini toime tulnud.Mul on sellega seoses väga tõsine palve uuele kultuuriministrile, kes minu arvates on väga intelligentne ja nii eesti rahvast kui ka vene kogukonda piisavalt hästi tundev persoon, et ta võtaks ette siin teatud paradigmamuutuse. Ma arvan, et see on meie riigi üksmeele ja püsimise seisukohast väga-väga oluline. Nii et minu väikese sõnavõtu põhiline põhiline fookus on see: äkki te, lugupeetud minister, võtate selle üle ja püüate siin saavutada teatud suhtumise nihet. Härra Kruusimäe, kas teil on protseduuriline küsimus? Jaa. Kuna Anti Poolamets korraks mind mainis, millest sai aru, kas ma saaksin hästi lühikese repliigi? Ma loodan, et minister on ka sellest huvitatud, et see oleks, ütleme, meie protokollis sees.

Mingist hetkest on läinud nii, et ERR on kaotanud enda objektiivsuse ja muutunud subjektiivseks. Lihtsalt näiteks see, et kui kuskil on mingid parlamendivalimised toimunud ja seal on kõik demokraatlikult toimunud, siis ikkagi topitakse sinna juurde mingeid epiteete, näiteks et paremäärmuslik ultravalitsus on tulnud selles riigis võimule. Ei, see ei ole, ütleme, toimetaja või arvamusloo kokkukirjutaja asi panna sinna juurde panna isiklikke eelistusi. Seda enam, kui minu enda vaatest on tegemist Euroopa Rahvapartei

võetakse ikkagi vaevaks ja pruugitakse suud ning topitakse sinna kõikvõimalikke halvustavaid epiteete. Kas võiks olla nii, et ERR oleks taas tasakaalustatud? Loomulikult ka vaktsiinide puhul sellised uhhuu-uudised, et USA‑s suri kaheksa inimest ära, ei sisenda inimestesse seda kindlustunnet, et ma lähen nüüd homme vaktsiini tegema. Minul on kolm tükki juba tehtud.

Rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Ega härra minister ei soovi lõppsõna? Ei soovi. Siis oleme selle arupärimisega ühel pool

Sellist soovi ei näe, seega on istung lõppenud. Kohtume homme kell 10.